Luka (HDZ)** Idemo na 9. točku dnevnog reda. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja,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 Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja proizlazi iz potrebe uređenja područja proizvodnje i stavljanja na tržište poljoprivrednog sjemena, poljoprivrednog sadnog materijala kao iz potrebe uređivanja sustava priznavanja sorti poljoprivrednog bilja na način koji će omogućiti nesmetano stvaranje novih domaćih i novo stvorenih sorti. Sveukupno gledano odredbama ovog zakona krajnji je cilj uređivanje sustava za osiguranje nesmetanog snabdijevanja tržišta poljoprivrednim, reprodukcijskim sjemenskim i sadnim materijalom za proizvodnju hrane. Od osamostaljenja Republike Hrvatske prvi zakon koji uređuje ovo područje donio je Hrvatski sabor krajem 2007. godine, bio je to Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivredno bilja iz 97. godine. Morao je biti postupno mijenjan kako bi se izvršilo postupno usklađenje sa direktivama Tako je 2005. godine donijet novi Zakon o sjemenu i sadnom materijalu. Njime je izvršeno temeljno usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa europskim, posebno sa djelom temeljnih jedanaest direktiva koje uređuju ovo područje. Ovaj zakon je krenuo u primjenu te je za njegovu provedbu do sada izrađeno i objavljeno jedanaest podzakonskih akata. U pripremi tih podzakonskih akata pored navedenih temeljnih 11 direktiva u podzakonske akte su ugrađene odredbe i drugih 23 provedbena akata, znački direktiva i odluka koje se tiču ovoga područja. Predloženim Zakonom, odnosno Izmjenama i zakonama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu, priznavanju sorti, poljoprivrednog bilja nastoji se urediti tekst zakona koji će omogućiti da provedbu i dodatne uskladbe sa promjenama koje su nastupile od donošenja Zakona u 2005. godini. Dio odredbi koji je moguće da će biti češće mijenjan izbriše se iz zakonskog testa. A u većem dijelu ga čine odredbe koje uređuju tehničke zahtjeve te se za te ovlast prenosi na ministra da to uređuje podzakonskom propisima. Time se olakšava procedura nužnih promjena i usklađenja kada se promijeni tekst europskih direktiva. Izmjene, određene odredbe i utvrde iznimke od pravila koje su odredbama Zakona sada usko i striktno utvrđena a takvu mogućnost je nužno osigurati. Slijedom toga, ističemo glavne dijelove predloženih Izmjena i dopuna zakona koje predstavljaju novost u odnosu na postojeće uređenje proizvodnje, certifikacije i kontrole u sustavu sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti. Promijenjene su nadležnosti Zavoda te upisi vođenje sortne liste Republike Hrvatske, nacionalne sortne liste i preporučene sortne liste i upisnik …/Govornik se ne razumije./… prenijet u nadležnost ministarstva. Što držimo primjerenim s obzirom da se europska komisija i svaka pojedina zemlja članica mora izvještavati o svim izmjenama koje se javljaju u sortnoj listi Republike Hrvatske. Uvedena je mogućnost iznimaka od odredbe da se za sav poljoprivredni rebdukcijski materija, zavod izdaje certifikate od sjemenu, odnosno sadnom materijalu, stvara se mogućnost da se za određene kategorije sjemena, naglašavam, primjerice povrće je kategorija standard, sitna pakiranja i određene kategorije …/Govornik se ne razumije./… bilja, sitna pakiranja, A pakiranja, te za ukrasno bilje i presadnice povrća, proizvođač sam tiska certifikate na pakiranju, izdaje prateće dokumente. Naime, time je dana mogućnost da se određene kategorije sjemena i sadnog materijala mogu označiti samo sa certifikatom proizvođača. Nadležnost utvrđivanja ekvivalenca za uvezeno sjeme i sadni materijal, tj. da li je sustav proizvodnje, standard i sustav kontrole na razini da jamči jednaku kvalitetu kao i sjeme sadni materijal proizveden prema ovom Zakonu trećih zemalja prenijeta sa Zavoda na ministarstvo. Kako će se ova pitanja nakon ulaska u Europsku uniju, rješavaju na razini Europske komisije primjenjuje da se za ta nadležnost utvrdi u tijelu Vlade a tehničku i stručnu provjeru izvršavati će Zavod kao stručno tijelo. U dijelu Zakona koji uređuje sadni materijal, jasnije su, uređeno pitanje nadzora nad proizvodnjom i postupkom utvrđivanja kakvoće te potrebe analize sadnog materijala za koje je sada nadležnost isključivo provodi Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske. Pojednostavljene su i odredbe koje se tiču sortne liste i priznavanja sorti s ciljem da se odredbe koje uređuju tehničke zahtjeve za to ovlast prenese na ministra da to uređuje podzakonskim propisima. Promijenjene su i odredbe oko utvrđivanja troškova koje trebaju dati veću slobodu ministru da propiše razinu troškova a sa ciljem da se troškovi koje je Zavod naplaćuje za obavljanje svojih ustupka postupno smanjuje, a financiranje Zavoda prelazi postupno na proračunsku osnovu. U ostatku, dijelu izvršenja, ostalom dijelu promjene su tehničke i normotehničke ispravke teksta, pa molim uvažene saborske zastupnike da podrže ovaj Prijedlog. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Da. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. ožujka 2008. godine. Navedeni Prijedlog zakona Odbor je raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela i sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnice Ministarstva poljoprivrede i ribarstva i ruralnog razvoja Odbor je podržao prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. U raspravi o Prijedlogu navedenog Zakona članovi Odbora su dali potporu njegovom donošenju, budući se isti nastavlja dalje normativno usklađenje u području sjemenarstva, priznavanju sorti, poljoprivrednog bilja, te sadnog materijala sa odlukama i direktivama Međutim, u raspravi iznesena dvojba glede nastanka …/Govornik se ne razumije./… selekcijom na način kako je to navedeno u točki 14. član 2. predloženog Zakona. Na temelju provedene rasprave Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja sa Konačnim prijedlogom zakona kojeg je Vlada Republike Hrvatske dostavila Hrvatskom saboru s Prijedlogom za hitni postupak. Sektor sjemenarstva i rasadničarstva u poljoprivredno proizvodnom smislu ima značajno mjesto u ukupnom hrvatskom gospodarstvu na što ukazuje ne samo visoka razina stručnosti i znanja o genetici i oplemenjivanju nego i količina proizvedenog sjemena i sadnog materijala u Republici Hrvatskoj. Tako je u protekloj godini, znači u 2007. prema Izvješću Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo ukupno proizvedeno i deklarirano oko 47 tisuća tona pšenice, 9 tisuća tona ječma, 7 tisuća tona kukuruza, 6 tisuća tona soje, 3 tisuća tona krumpira, te oko 3 milijuna sadnica voćnih vrsta i oko 7 milijuna loznih cijepova. Na tržištu Republike Hrvatske kao i na većini proizvodnih površina u Republici Hrvatskoj, pod pšenicom, ječmom, kukuruzom i sojom najzastupljenije su sorte domaćih oplemenjivačkih kuća što je dijelom posljedica između ostalog i mjera države kojima je poticaj u proizvodnji ratarskih kultura vezala uz upotrebu certificiranog sjemena i sadnog materijala svjesna da je kvalitetno sjeme i kvalitetan sadni materijal prva karika u lancu održive i profitabilne poljoprivredne proizvodnje. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja proizlazi iz potrebe uređenja područja proizvodnje i stavljanja na tržište poljoprivrednog sjemena, poljoprivrednog sadnog materijala i sjemena i sjemena i sadnog materijala ukrasnog bilja. Prijedlog zakona proizlazi također iz potrebe uređivanja sustava priznavanja sorti poljoprivrednog bilja na način koji će omogućiti nesmetano stvaranje novih domaćih, ali i utvrđivanje i uvođenje u proizvodnju novih sorti zemalja članica zajednice naravno uz uvjet da se osigura očuvanje oplemenjivačkih prava. A krajnji cilj ovog prijedloga zakona je uređivanje sustava za osiguranje nesmetanog snabdijevanja tržišta kvalitetnim poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom za proizvodnju hrane. Prvi zakon koji je pokušao urediti našu regulativu u sjemenarstvu i rasadničarstvu od osnivanja samostalne Republike Hrvatske Sabor je donio krajem 1997. Međutim, zbog nepovezanosti sa odredbama i regulativom Europske unije zakon se mijenja 2005. Tim zakonom izvršeno je temeljno usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa europskim, posebno sa dijelom temeljnih 11 direktiva koje uređuju ovo područje. Ovaj zakon je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine, a za njegovu provedbu do sada je

Europske unije. Znači, ili vijeća ili komisije. Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja nastoji se područje primjene zakona u cijelosti uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije. U postupku pripreme podzakonskih akata koje su usklađene kako sam rekla sa ove 23 direktive ili odluke Europske unije uočena je potreba da se postojeće odredbe dijelom dopune, a dijelom izmijene sa ciljem da se provedbu dodatne uskladbe sa promjenama koje su nastupile od donošenja zakona 2005. godine. Zatim, da se dio odredbi, znači koje uređuju tehničke zahtjeve, a bit će češće mijenjanje prenesu na ministra da to uređuje podzakonskim aktom čime bi se olakšala procedura i usklađenje sa EU EU direktivama koje vidimo kako se često mijenjaju. Ali i da se izmijene neke odredbe i utvrde iznimke koje je nužno osigurati. U pogledu organizacije i nadležnosti pojedinih tijela prema prijedlogu novog zakona Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja utvrđeno je kao Središnje tijelo državne uprave nadležno za provođenje ovog zakona i upravnog nadzora po ovom zakonu. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo je središnje tijelo u postupku certificiranja sjemena i sadnog materijala, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja, inspekcijsku nadležnost nad ovim zakonom imaju poljoprivredna inspekcija koja provodi kontrolu sjemena i sadnog materijala na tržištu i fitosanitarna inspekcija koja provodi kontrolu uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na granici i obavlja kontrole sadnog materijala u proizvodnji. Prijedlogom ovog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja rješava se pitanje usklađenosti sa aquisom na razini zakonskog akta, a ujedno u pogledu nomotehničkog uređenja i organizacije odredbi uspjelo se pojednostavniti kako bi se najveći dio odredbi relevantnih direktiva Europske unije mogao rješavati, a kasnije i održavati na razini podzakonskih akata. U predloženim izmjenama i dopunama držimo da je dobro istaknuti glavne novosti u odnosu na postojeće uređenje proizvodnje, certifikacije i kontrole sustava sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti. A to su promijenjene su nadležnosti zavoda, te je upis i vođenje sortne liste Republike Hrvatske, nacionalne sortne liste i preporučene sortne liste, te upisnik održivača, kao i upisnik dobavljača sjemena i upisnika dobavljača sadnog materijala prenijet u nadležnost ministarstva. Zatim je uvedena mogućnost iznimaka od odredbe da se za cjelokupni poljoprivredni reprodukcijski materijal zavod izdaje certifikate o sjemenu, odnosno certifikate o sadnom materijalu. Tako se otvorila mogućnost da se za određene kategorije sjemena proizvođač, tj. za poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja proizvođač sam tiska certifikate na pakiranju i izdaje prateći dokument. Dana je također mogućnost da se određene kategorije sjemena i sadnog materijala označe samo sa certifikatom proizvođača. Slijedeća novost je nadležnost utvrđivanja istovjetnosti za uvezeno sjeme i sadni materijal koja je prenijeta sa zavoda na ministarstvo. Praksa Europske unije da se ta nadležnost utvrdi tijelu Vlade, a tehničku i stručnu pomoć provjere i izvršavat će zavod kao stručno tijelo. Slijedeća novost da je jasnije uređeno pitanje nadzora nad proizvodnjom i postupak utvrđivanja kvalitete, te potrebe analize sadnog materijala u dijelu koji uređuje sadni materijal. Također su pojednostavljene odredbe koje se tiču sortne liste i priznavanja sorti s ciljem da se ovlasti zato prenesu na ministra kako bi to uredio podzakonskim aktima. Promijenjene su također i odredbe oko utvrđivanja troškova koje trebaju dati veću slobodu ministru da propiše razinu troškova s ciljem da se troškovi zavoda koji se inače naplaćuju postupno smanjuju, a financiranje zavoda prijeđe na državni proračun. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja s konačnim prijedlogom zakona jer se ovim predloženim zakonom u prvom redu uklanja utvrđena neusklađenost našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije u segmentu sjemenarstva i rasadničarstva, te priznavanja novih sorti poljoprivrednog bilja. A obavljanje poslova u tom segmentu uređeno i usklađeno sa uvjetima i mjerilima koja vrijede u zemljama U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre hrvatske Vlade, poštovane kolege i kolegice zastupnici. Ovaj zakon koji usaglašavamo je sigurno jedan od značajnih zakona Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti je za našu zemlju koja ima razvijenu poljoprivredu jedan od ključnih, jer upravo od tuda kreće i proizvodnja. Prema tome kako imamo sjeme tako ćemo imati i proizvodnju. Upravo Hrvatska je sa svojim proizvodnjama bila značajni proizvođač. Ta proizvodnja se bazirala na visoko kvalitetnom genetskom materijalu koji su proizvodili u vlastitim institutima ili ili u poljoprivrednim kombinatima koji su imali svoje stručne službe. Razvoj genetike i genetičara koji su stvarali vlastite sorte imali smo prinosi koji su mogli su se mjeriti sa europskima. Poznata slavonsko-baranjska tehnologija u proizvodnji žitarica upravo bila je i bazirana na tim kvalitetnim genetskom materijalu i sortama koje su se kod nas proizvodile. Danas na ukupno 850 tisuća hektara zasijanih površina u Republici Hrvatskoj, a prema programu Vlade to bi trebalo biti 950 svakako je potrebna velika i količina kvalitetnog sjemena. 570 tisuća hektara žitarica, najviše kukuruz i pšenice, uljarica oko 110 tisuća, šećerne repe 35 tisuća hektara, krmnog bilja koje će se proizvesti na 100 tisuća hektara i povrća na 35 tisuća hektara sigurno zahtjeva jedan kvalitetan Potrebe za sadnim materijalnom također su velike, jer danas u Hrvatskoj raspolažemo i sa 46 hiljada hektara voćnjaka i 31 tisuću hektara vinograda koji traži i obnovu, ali i po programima se ide u dalji razvoj. Poticanje ovih proizvodnji je evidentno, ali i potrebe za kvalitetnim sjemenom i sadnim materijalom također ako želimo kvalitetnu i sigurnu proizvodnju. Da bi se to normalno ostvarilo moramo imati i suvremene zakone koji će nam omogućiti da budemo kompatibilni sa Europom ali i da zaštitimo vlastitu proizvodnju i sorte dobijene u našim institutima. Danas je evidentno da u proizvodnji i prometu sjemenskog materijala imamo stanje da je uvoz sjemena u 2006. godini bio kod žitarica govorim taj samo segment, u vrijednosti 3,8 milijuna dolara za 1421 tonu, a 2007. taj uvoz se popeo preko 3 tisuće tona odnosno preko 9 milijuna dolara ili indeks je bio 236. U isto vrijeme izveženo je iz Hrvatske sjemena žitarica 5 tisuća 400 tona sa vrijednosti od 6,6 milijuna odnosno 2007. 5 tisuća 800 u vrijednosti od 7,6 milijuna ili indeks je 115. Iz ovoga je vidljivo da je izvoz sjemena iz Hrvatske u porastu, indeks je 115 ali je i uvoz indeksa 236. Međutim ako gledamo ove odnose, zato sam i naveo i količinske, sa za manje sredstava izvezeno je skoro duplo više tona sjemenske robe sjemenske robe iz Hrvatske. Jednom riječi mi uvozimo skupo sjeme, a izvozimo jeftino. Najava da će u ovogodišnjoj proljetnoj sjetvi stavka sjemena biti skuplja za 20% to svakako treba promijeniti i o tome treba razmisliti. Zato i potreba usklađivanja ovoga zakona sa zakonodavstvom Europe je neupitna i zato treba prihvatiti izmjene i dopune. Međutim provedbeni akti koji moraju biti usklađeni sa kako kako je navedeno u materijalu sa 23 provedbene direktive i odluke europskog zakonodavstva moraju biti prihvatljive i provodljive od našeg Odredbe koje određuju tehničke zahtjeve najvećim dijelom kao što je i ministar rekao, biti će sa određenim aktima, podzakonskim aktima potpisani od strane ministra. Upravo je smatram to mjesto, odnosno točka koja omogućava brzu provodljivost izmjene i izmjene podzakonske regulative prilagođene europskim promjenama. Međutim, proizvođači sjemena u Republici Hrvatskoj nemaju neke primjedbe na zakon ali se upravo boje ovih podzakonskih akata da njima ne bi bili došli u lošiji položaj, da našu proizvodnju stavi se u jedan neravnopravniji položaj, odnosno da se omogući da nekvalitetno sjeme ili sadni materijal dođe na naša polja. Zbog toga jer često puta se kod nas i dešava da zakon je dobar, a podzakonski akti se donose u takvom obliku da nisu provodivi ili da su lošiji odnosno štetniji za naše proizvođače. Zato i pitanje priznavanje naših sorti, ali i stranih mora biti pod kvalitetnom kontrolom. Certificirati moraju imati, certifikati moraju imati svoju stručnu podlogu i mogućnost certificiranja sjemenskog i sadnog materijala od strane proizvođača koje je u principu iznimka, mora biti pod povremenom kontrolom da nam se ne desi da sa sa lošim sjemenskim materijalom ili lošijom kvalitetom genetskog materijala unesemo ili neke bolesti na naša polja što bi konačni rezultat mogao imati manji prinos u proizvodnji. I na kraju mislim da trebamo podržati donošenje zakona, ali upozoravam da on i provedbeni akti koji slijede trebaju stvarati mogućnost da naša znanost, naši genetičari stvaraju takove sorte i sadni materijal koji će omogućiti kvalitetno sjeme za našu poljoprivredu a ne nekontrolirani uvoz, a spriječiti nekontrolirani uvoz koji bi nam donio uništenje domaće proizvodnje. Mi smo zemlja koja ima resurse za proizvodnju dovoljnih količina hrane za svoje stanovništvo, a također smatramo i da to bi moglo biti za izvoz. Na žalost uvozimo preko 2 milijarde dolara hrane i nemojmo si dozvoliti da i osnovu naše proizvodnje, sjeme uvozimo kraj svojih proizvodnja koje imaju kvalitetu sa kojom možemo ispuniti svoj cilj samo dostatnosti agrarne proizvodnje. Uvoz treba biti u funkciji kvalitetnih, novih sorti, ali isto tako o tome treba i razmišljati vezano za našu proizvodnju koja je sigurno u europskim okvirima jedna od visoko razvijenih i trebamo ju i dalje kvalitetno cijeniti i njegovati. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite! Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani gospodine ministre, štovane kolegice i kolege zastupnici! Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja usklađuje se sa zakonodavstvom Europske unije. Zato u prilogu ovog radnog materijala ima izjava o njegovoj usklađenosti s pravnim stečevinama Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Od osamostaljenja i uspostave Republike Hrvatske do 1997., ovo područje je bilo uređeno zakonom koji je preuzet od bivše države. Krajem '97. Hrvatski sabor donosi zakon kojim regulira ovo područje i to kao Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Taj zakon iz '97. je dobro riješio ovaj dio jer je prvi put regulirao odnose u ovoj problematici u Republici Hrvatskoj, poglavito u sjemenarstvu i rasadničarstvu. Ali kako je sve podložno promjenama pa tako i zakoni, ovaj zakon je trebalo primicati regulativama Europske unije tj. uskladiti ga s direktivama ovo područje i to kao Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Ovim zakonom usklađuje se naše zakonodavstvo sa europskim. I ovaj zakon je usklađen sa 11 europskih direktiva i kao takav je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine. Rekoh da je u zakon iz 2005. ugrađeno 11 europskih direktiva, a u podzakonske akte je ugrađeno osim tih 11 direktiva i odredbe 23 ostala provedbena akta. U vremenu od 2005. do danas stekli su se uvjeti da se ova oblast u cijelosti uskladi sa zakonodavstvom Osim usklađivanja zakona treba uskladiti i podzakonske akte na način da se dijelom dopune a dijelom potpuno izmijene jer su nastale i određene promjene u direktivama Europske Ono što je posebno važno za ovaj prijedlog zakona je to da se brišu one odredbe za koje se pretpostavlja da će biti češće mijenjane, a daje se ovlast ministru da to regulira podzakonskim propisima što na jedan način daje elastičnost zakonu i njegovoj provedbi. Na primjer, kad se u budućnosti promijeni neka od direktiva Europske unije ovaj zakon neće trebati ponovo dolaziti u ovaj Visoki dom na dopune i izmjene, već će to regulirati ministar podzakonskim aktom i na taj način ubrzati transmisiju europskih pravila u samoj Republici Hrvatskoj, što je iznimno važno. Novost u ovom prijedlogu zakona je ta što na jedan novi način u odnosu na dosadašnju praksu regulira proizvodnju, certifikaciju i kontrolu sustava sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja novih sorti. U članku 5. ovog prijedloga zakona ovlasti ministarstva se proširuju i ono što je do jučer radio Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo za potrebe ministarstva, po novom zakonu vodit će samo ministarstvo. ministarstvo će voditi upis i vođenje sortne liste Republike Hrvatske, nacionalne sortne liste i preporučene sortne liste te upisnik dobavljača sjemena i upisnik dobavljača sadnog materijala, što je jako važno radi izvještavanja Europske komisije i pojedinih zemalja članica radi promjena na sortnoj listi Republike Hrvatske. Još mogu kazati da podržavam donošenje ovog zakona s nadom da će u mnogome olakšati poslovanje onim subjektima radi kojih se i donosi. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku gospodin Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav kolegice i kolege! Nije zapravo upit, on je replika kolegi Vukića na ovaj dosadašnji dio uopće. Nije upitan prijedlog ovog zakona. Mi ćemo jasno dati glas njemu. Njime se naše zakonodavstvo na sam ovaj način zapravo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Mene je možda malo potaklo ovo što je gospodin ministar kazao a to je kaže problem u nesmetanom snabdijevanju sjemenom propisane kvalitete. Upravo zato što dolazim sa područja koje je poznato kao poljoprivredni kraj pa i vinogradarski pa i voćarski, upozorio bi na nešto što bi trebalo zapravo možda možda skupa s ovim, o čemu bi trebalo razmisliti, a to je sad ide vrijeme kad se kupuju sjemenja i kad se kupuju lozni trsovi, povrće itd., a to je upravo to ne nesmetano nego ometano snabdijevanje tim sjemenom kvalitete određene, jer nam sa nekih područja koja su vrlo bliska nama, tamo dolaze upitne kvalitete i sjemena i trsovi vinove loze i breskve i jabuke itd. I onda se događaju katastrofične situacije da onda imamo rezultat da ljudi dolaze u jedinice lokalne samouprave traće proglašavanje elementarnih nepogoda, onda naš Niko Rebić postaje nepopularan, jer ne može dati onoliko koliko štete nastaje. Dakle, htio bih sugerirati na višu jednu edukaciju ljudi po ovom problemu. Upoznavanje ljudi sa time koja su to sjemena koja dolaze dakle sa određenih područja koja ne odgovaraju kvaliteti i ovom propisanom zakonodavstvu o sjemenu i proizvodnji sjemenja i koja se pojavljuju na našem tržištu. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Kao što znate ovo je treći Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednoga bilja. Isto tako po prvi puta ovaj Visoki dom je kao što smo već čuli '97. godine donio zakon, a 2005. godine donesen je novi zakon zbog potrebnoga usklađenja sa direktivama Europske unije. Njime je izvršeno temeljno usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa europskom, posebno sa dijelom temeljnih 11 direktiva koje uređuju ovo područje. Prihvaćanjem prijedloga novoga zakona uklonila bi se utvrđena neusklađenost našega zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije u segmentu sjemenarstva i rasadničarstva te priznavanja novih sorti poljoprivrednog bilja. Važno je za istaći da za provođenje zakona neće biti potrebno osigurati dodatna novčana sredstva iz državnoga proračuna. Pored navedene potrebe za usklađenjem sa zakonodavstvom Europske unije ovaj zakon stvara preduvjete za uređivanje sustava priznavanja sorti poljoprivrednog bilja na način koji će omogućiti nesmetano stvaranje novih domaćih i uvođenje u proizvodnju novostvorenih sorti zemalja članica zajednice a da se pri tome osigura očuvanje oplemenjivačkih prava u cijelom lancu od proizvodnje sjemena do njegove prodaje. Jedna od novosti u odnosu na postojeće uređenje proizvodnje, certifikacije i kontrole sustava sjemenarstva, rasadničarstva i priznavanja sorti, promjena nadležnosti vezano za upis i vođenje sortne liste RH je nacionalna sortna lista i preporučene sortne liste sa zavoda će se prenijeti u nadležnost ministarstva. U članku 2. predloženog zakona navedeni su pojedini izrazi a jedan od njih je i pod rednim brojem 14 klon. Evo, ja koristim ovu prigodu da kažem nešto i o tome. Znanstvenici Agronomskog fakulteta u Zagrebu Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo i Zavoda za genetiku i oplemenjivanje već duži niz godina rade na spašavanju i revitalizaciji autohtonih hrvatskih sorata vinove loze. Kao rezultat nekoliko znanstvenih i stručnih projekata pronađeno je, opisano i identificirano oko 130 sorti a gotovo sve su kolekcionirane u tzv. banku gena. Započelo se sa njihovom individualnom klonskom selekcijom koja predstavlja najviši stupanj genetičkog i zdravstvenog odabira unutar populacije neke sorte. Ovaj projekat provodi se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti a njegov cilj je znanstveni rezultat i nisu predviđene aktivnosti koje bi ih dovele do praktične primjene. Stoga koristim ovu prigodu i molim gospodina ministra da sa matično ministarstvo a to je Ministarstvo poljoprivrede uključi u ovaj projekat odnosno revitalizaciju autohtonih sorata vinove loze. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Temeljni Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja donijet je 2005. godine. Kao takav je bio djelomično usklađen sa zakonodavnim okvirom Izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja rješava se pitanje potpune usklađenosti na razini zakonskog akta. Ovim prijedlogom nastoji se pojednostaviti normativni dio zakona kako bi se najveći dio odredbi relevantnih direktiva Europske unije mogao rješavati a kasnije i održavati na razinama podzakonskih akata. Prijedlog novog zakona uređuje tri glavna područja i to proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednih sjemena koje uključuju sjeme žitarica, krvnog bilja, uljarica, predivnog bilja, repa, povrća i krumpira. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja središnje je tijelo državne uprave nadležno za provođenje ovog zakona i upravnog nadzora po ovom zakonu a Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo te Zavod za voćarstvo središnje su institucije nadležne za certifikaciju i postupak priznavanja sorti. U pogledu usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije odnosno ovim prijedlogom zakona osiguralo bi se slobodno kretanje roba, sjemena i sadnog materijala na tržištu Hrvatske kao dijelu tržišta Europske unije što je jedan od ključnih zahtjeva svih EU propisa. Tijekom izrade podzakonskih akata uočene su male neusklađenosti ovog zakona sa zakonodavstvom EU te je bilo potrebno postojeće odredbe dopuniti ili izmijeniti s ciljem da se omogući da se određene kategorije sjemena i sadnog materijala označe samo certifikatom proizvođača, da se prenese nadležnost upisa i vođenje sortnih lista na ministarstvo što držim primjerenijim s obzirom da se Europska komisija i svaka pojedina zemlja članica mora izvještavati o svim izmjenama koje se javljaju u sortnoj listi Republike Hrvatske. Da se nadležnost utvrđivanja istovjetnosti postupka nadzora za uvezeno sjeme i sadni materijal prenese u nadležnost ministarstva, da se jasnije uredi pitanje nadzora i postupka utvrđivanja kvalitete sadnog materijala kako će se ova pitanja nakon ulaska u Europsku uniju rješavati na razini Europske unije primjerenije je da se ta nadležnost utvrdi tijela Vlade a tehničku i stručnu provjeru izvršavat će zavod kao stručno tijelo, da se pojednostave odredbe koje se tiču sortne liste i priznavanje sorti s ciljem da se ovlasti za to prenesu na ministra kako bi to uredio podzakonskim propisima i da se ministru da veća sloboda da propiše razinu troškova za pojedine usluge.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovim zakonom uređujemo vrlo bitnu granu gospodarstva, jednu granu proizvodnje u kojoj Hrvatska ima veliku šansu kao proizvođač sjemena a naravno i kao proizvođač hrane. Uređujemo područje proizvodnje i stavljanje na tržište poljoprivrednog sjemena, krvnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, poljoprivrednog sadnog materijala, voćni sadni materijal, sadni materijal vinove loze, presadnice povrća te sjeme i sadni materijal ukrasnog bilja kao i potrebe uređivanja sustava priznavanja sorti poljoprivrednog bilja. Predloženim zakonom odnosno izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnog materijala i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja nastoji se područje primjene zakona u cijelosti uskladiti sa zakonodavstvom u Donošenjem ovog zakona Hrvatska daje još jedan napor u ukupnoj prilagodbi stečevinama Europske unije odnosno prijedlog zakona usklađuje sa dvadeset i tri provedbene direktive. Nekoliko konkretnih stvari koje se uređuju ovim zakonom mislim da su posebno bitne. Prvo, Upisnik sortne liste Republike Hrvatske prelazi u nadležnost ministarstva što smatram da je puno efikasnije nego da to radi zavod kao do sada. Uvodi se mogućnost iznimaka kod izdavanja certifikata za sjemenski materijal tako da određeni proizvođači će moći izdavati certifikate ali naravno samo za određenu kategoriju sjemena. Time je dana mogućnost da određene kategorije sjemena i sadnog materijala mogu biti označeni samo proizvođačkim oznakama što znači samo pojeftinjenje same proizvodnje sadnica. U dijelu zakona koji uređuje sadni materijal pojašnjavaju se neka pitanja nadzora nad proizvodnjom i postupkom utvrđivanja kvalitete te potrebe analize sadnog materijala. U mnogome Prijedlog zakona pojednostavljuje odredbe koje se tiču sortne liste i priznanja sorti s ciljem da se ovlast prenese na ministra kako bi uredio podzakonskim propisima lakše provođenje zakona. Neke promjene koje se uvode u svezi odredaba troškova, dati će slobodu ministra da propiše razinu troškova a sve sa ciljem da se današnji trošak usluga u svezi izdavanja raznih dozvola i certifikata postupno smanji a prema prijedlogu i samo financiranje Zavoda nakon određenog proteka prijeđe na trošak državnog proračuna. Na kraju, Prijedlog zakona predmetnu djelatnost usklađuje sa direktivama Europske unije, tj. usklađuje ga sa pozitivnim tekovinama. Ali po mom dubokom uvjerenju Prijedlog zakona uređuje i određenu djelatnost na području Hrvatske kako bismo izbjegli situaciju koju je iznio gospodin iz Vrgorca. Mislim da je to vrlo bitno, vrlo važno donošenje tog Zakona. Podržavam donošenje Zakona i to Zakona po hitnom postupku. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo, evo dozvolite mi da na kraju rasprave istaknem nekoliko stvari, u prvom redu zahvala svima vama koji ste učestvovali u raspravi, ako mogu slobodno zaključiti i pozitivno ocijenili ove Izmjene i dopune zakona, tako da u ovom dijelu ističući važnost sjemenarstva i rasadničarstva u Republici Hrvatskoj potpuno se slažem sa govornicima da u tom dijelu da ako je potrebito učiniti dodatni napor jer zasigurno Hrvatska ima svojih prednosti u ovom segmentu proizvodnje i vjerujem da ćemo i u tom dijelu to učiniti. Ali, mogu i reći ovaj dio koji se odnosi na određenu bojaznost što se tiče podzakonskih akata istaknuti ću da u svakom slučaju definirajući stvari da je Zakon dobar vjerujem da ćemo i voditi računa kao što nas i Zakon obvezuje, da podzakonski akti budu u skladu sa zakonom, tako da možemo reći da na bilo koji način ne bi doveli podzakonskim aktima i umanjili i same dijelove Zakona ali i doveli do bilo kojeg nesklada. Tako da mogu i tu reći da će Ministarstvo maksimalno voditi računa o tome a i u onom dijelu gdje se prebacuje dio provedbenih propisa na ministra, mogu reći da ćemo tu voditi računa maksimalno da se sam smisao zakonskih odredbi ne dovede u pitanje. Što se tiče amandmana, gospodine predsjedniče, mogu istaknuti da amandmani Odbora za zakonodavstvo, znači, amandman 1, 2, 3 i 4 Vlada Republike Hrvatske prihvaća jer se radi o normotehničkim primjedbama koje …/Govornik se ne razumije./… poboljšavaju ukupni tekst zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.